Sicer razprava, ki sem jo prej slišal, kako, kaj je zdaj vzrok za te poplave, torej podnebne spremembe, in to, da je Janševa vlada dopustila graditi na poplavnih območjih, mislim, da to ne drži.

kjer je mogoče tudi poseg v prostor nekoliko bolj urejen kot v Sloveniji. Sam bi se osredotočil samo na to, kako ste govorili, kako bomo s skrajšanjem rokov pri projektnih pogojih in mnenjih ter gradbenih dovoljenjih uredili to zadevo. Mislim, da to ne drži. Projektni pogoji 15 dni, to velja že zdaj v zakonu. Sicer je res, da ta zakon, Gradbeni zakon ne vpliva na določene zakone, ker pač določene inštitucije delujejo pod svojim zakonom. DRSV ima prav tako v Zakonu o vodah za enostanovanjske stavbe tudi 15-dnevni rok, tako da s tem niste nič skrajšali, pa tudi mnenja 30 dni, v Gradbenem zakonu je torej 15-dnevni rok zdaj zapisan, je pa res, da ima recimo Zakon o vodah in tako naprej pa 60-dnevni rok. Vendar je s temi roki zdaj takole, vsaj moje izkušnje kažejo na to, tudi prejšnji zakon oziroma predprejšnji zakon o graditvi objektov je imel prav tako določilo, da če soglasje ni bilo izdano, se je štelo, da je soglasje dano, ko si dal vlogo za gradbeno dovoljenje in si predložil dokazilo, da pa soglasje ni dano, ti je upravni organ rekel, glejte, vem, da je tako, ampak daj ti meni priloži soglasje, jaz brez soglasja ne izdam gradbenega dovoljenja, ker na svojo roko v to ne grem. Prav tako tudi to, ko piše, da velja od popolne vloge, tu bo spet problem, ker bodo uradniki vedno zahtevali neke dopolnitve in bo spet trajalo, trajalo, trajalo dva, tri, štiri mesece, da bo vloga popolna, in potem bo teh 30 dni. In pravzaprav bi tudi tu moralo biti določilo, vsaj po mojem, neka kazen oziroma da če uradnik v tem roku ne izda, da bi pa potem morala biti na nek način tu neka odgovornost do tega, tudi potem pri izdaji gradbenih dovoljenj. Ta podlaga, ki je sedaj tu predvidena, bi morala potem tudi v kasnejši zakonodaji, ko bomo tudi gradbeno zakonodajo ali pa urejanje v prostoru urejali, biti nekako podlaga, takšna, kot je. Žalostno je, da se mora nekaj zgoditi, da potem prek zakonov to urejamo. ni zakonov in bo to podlaga za ostale zadeve. Vendar je treba vseeno narediti premislek in tudi pri uradnikih, ki bodo izdajali gradbena dovoljenja, doseči tiste, ki so manj efektivni, nekako

Najlepša hvala, predsednica. Že veliko je bilo rečenega glede tega, ali zamujamo s tem zakonom ali ne. Jaz tudi mislim, da bi ta zakon moral biti mnogo prej v Državnem zboru na sporedu. Kar se pa tiče prejšnjih interventnih zakonodaj, lahko rečem, da, kar se tiče Nove Slovenije, smo vedno tvorno sodelovali pri sami pripravi zakonodaje, potem tudi s s predlogi za izboljšanje same zakonodaje in tako dalje. Se pravi, katastrofalne poplave, ki so se zgodile, absolutno terjajo največjo možno odgovornost vseh deležnikov, Vlade, zakonodajalcev, uradnikov in tako dalje. Želimo pa ob tem eno stvar poudariti. Vlada, zlasti predsednik Vlade, takoj ob ujmi, že naslednji dan so se zbudila velika pričakovanja, predsednik Vlade je mislim, da takoj od 8. avgusta v oddaji Odmevi dejal: »Nadomestne gradnje niso stvar let, to je stvar mesecev.« Pa vidimo, koliko teh nadomestnih gradenj je bilo v štirih mesecih. Naštejte mi jih, koliko? Ena, dva, tri? Nič. In potem prihajamo do tega, da so ljudje razočarani

Zlasti na podlagi zakonodaje, ki jo imamo, ne. Prej je gospod minister Boštjančič dejal: »Nekatere stvari iz prostorske zakonodaje morajo postati sistemske.« Prinesite list papirja, pripravite zakonodajo, mi to takoj podpišemo, smo lahko sopredlagatelji zraven. Problem pa je, ker ali se kaj na tem področju premika, ali se kaj znotraj Vlade dela? Bal sem se, da boste rekli, nekatere, celotna zakonodaja morajo postati sistemske, pa sem se ustrašil, da bodo to davki, ki jih predvidevate v tej zakonodaji. Kar se tiče prostorske zakonodaje, delim mnenje z vsemi, da je ta država na tem področju res velika specifika. Preden

podpiramo, da je to del te zakonodaje. Manjka še recimo 4.a razvojna os, ki je bila ravno tako, del, prizadeta v teh poplavah, da ne bo pomote, to pa gre od Bovca do Cerknega, Cerkno, Škofja Loka, pa potem do Vodic. Recimo to še manjka, ampak bo še priložnosti skozi zakonodajo v tem letu, da se lahko tudi to vključi kot prednostne projekte. Ampak 3. razvojna os jug, veste, da ni problema v tem državnem zboru, ni problema na Vladi, vsi si to želimo, problem je na sodišču. Neka civilna iniciativa, ki šteje po mojem kakšnih pet članov, ne vem, če več, ki jo vodi ena, ena visoka uradnica na enem ministrstvu, to stvar blokira. Izbor trase blokira! Iz leta 2012, ko je bil izbor trase, je ta uradnica s to civilno iniciativo vložila tožbe, pritožbe na izbor trase, kje naj trasa poteka, in to v postopku gradbenega dovoljenja. Se pravi, približno osem let po tem, ko je bila trasa že ubrana, se nekdo spomni, ne, tukaj pa trasa ne bo šla, in seveda to blokira. Nekdo iz Črnomlja ali Metlike pride prej v Zagreb, v prestolnico druge države kot pa v Ljubljano. Enostavno bomo mi to Belo krajino ali Koroško na drugi strani, če ne bomo infrastrukturno razvijali, izpraznili. Tukaj je naš poziv iz Nove Slovenije, pripravite zakonodajo, gospod minister, za pohitritev ne samo teh postopkov popoplavne obnove, ampak vseh postopkov. Pripravite zakonodajo, lahko jo tvorno skupaj pripravljamo in jo izboljšamo, da se bodo večji strateški infrastrukturni in energetski projekti začeli graditi hitreje kot pa zdaj. Danes, še enkrat povem, za večji projekt dobiš od presoje vplivov na okolje do različnih soglasodajalcev,

graditi svoje domove in tako naprej in čakajo predolgo časa na različna dovoljenja. Glede tega imate tokrat vsaj v Novi Sloveniji, glede tega, se pravi, tudi kar zakon predvideva, imate tukaj naš glas. Ta zakon je v tem delu zelo dobronameren. Tisti, ki so pisali ta del, zasledovali zelo dobre cilje, kako pohitriti postopke, da lahko kakšne stvari na cestni infrastrukturi, pri rušitvi objektov – veste, za to rabiš ti gradbeno dovoljenje in lahko to traja dolgo časa tukaj se stvari poenostavljajo, tudi poseg v zakonodajo o javnem naročanju ali poseg tam pri Državni revizijski komisiji in odločanjih, se pravi, da so ta prednostna, to so dobronamerne oziroma dobre stvari. Če bi bil zakon omejen samo na ta del, ga bi v Novi Sloveniji podprli. Od tega prehajam na drugi del in najprej na ocenjeno škodo. Gospe in gospodje, jaz vam predlagam, da se v nadaljevanju opravlja polletna revizija škode, popoplavne škode. Zaradi tega ker ta balon pumpamo s 500 milijonov evrov na 10 milijard evrov. Govorili smo že na enem parlamentarnem odboru o velikosti te škode, predočili smo podatke, ki niso javni, so pa pricurljali v javnost, prosili smo, dajte nam popis škode, da vidimo, kaj je bilo vključeno v Ajdo, javno, naj bo to transparentno, pa tega nismo dobili. Govorili smo o tem na Komisiji za nadzor javnih financ in prišli recimo do tega, da so nekatere obvoznice vključene, ki jih sploh še ni, prišli smo do tega, da

ocenjena takšna škoda za čiščenje vodotokov, ko če bi bila 100 evrov cena bagra, še zdaleč ne pridete na 6 milijard evrov za čiščenje vodotokov. In tudi to, kar je bilo rečeno, kaj je škoda in kakšna je potem investicija. Absolutno se zavedamo tega, da če je ocenjena škoda neke hiše, ki je bila poplavljena, jo je treba obnoviti, ocenjena ta hiša zdaj na 100 tisoč evrov, je treba zgraditi novo, nadomestno in tako naprej, ampak tudi če imamo tisoč hiš po 300 tisoč evrov, pridemo na 300 milijonov evrov. Tukaj vidimo mi samo dva razloga, da se to dogaja, da se pumpa ta škoda s 500 milijonov evrov, potem je predsednik Vlade govoril o 3 milijonih, 6,7 milijarde je bilo vmes še enkrat. Vidimo seveda, da se je to na začetku pumpalo z vidika, da pridobimo 400 milijonov evrov evropskih sredstev, ampak 400 milijonov evrov je ta limit in dovolj bi bilo za teh 6 %, da pridemo do 400 milijonov, da prikažemo 6,5 milijarde evrov. Ne vem, zakaj je bilo potrebno pred Evropsko komisijo, v bistvu celo javno, mislim, da je ministrica Bratušek dejala, to delamo zaradi tega, da pokažemo Evropski komisiji, da je naša škoda malo večja, da dobimo več. Ne vem, če je bila to ravno smotrna izjava. Ampak na drugi strani verjamem, da takoj poziv, zaradi tega ker je takšna škoda, ne rabimo spoštovati fiskalnih pravil, bomo prosili Evropsko komisijo za odlog spoštovanja fiskalnih pravil s 1. 1. 2024. Torej vidim tukaj prvi razlog. drugi razlog, ki pa je popolnoma zgrešen, je, da zaradi tega sprejemamo davke na zalogo. Zakaj ne bi sproti sprejemali bremen za davkoplačevalce in gospodarstvo, če je bil ta zakon ocenjen na 1 milijardo evrov, mi pa obremenimo tukaj za skoraj 2 milijardi evrov davkoplačevalce in podjetja? Zakaj? Poleg tega izpustimo ven evropska sredstva, ki jih bomo dobili, kar na zalogo rečemo, pobrati je treba, ker to nekoč bo. Kaj pa če tega ne bo? Kaj pa če škode na koncu ne bo za 10 milijard evrov, ampak jo bo za 4 milijarde evrov, mi pa bomo bremenili slovensko gospodarstvo prekomerno, zaradi tega ker želimo na pumpati to malho? Absolutno sprejemanje zakonodaje in pobiranje davkov na zalogo, tudi v tem primeru, sprejemanja te zakonodaje, ni potrebno. Ni ministra Hana, je pa tukaj državni sekretar gospod Frangež, ki bo zdaj absolutno imel odgovor. In sicer: Ali je kdo vprašal slovensko gospodarstvo, kako gledajo na sprejetje novih davkov v okviru te zakonodaje? Ali so izračuni, kaj pomenijo ti novi davki, zlasti davek na dohodek pravnih oseb, oseb, za slovensko gospodarstvo? Kakšen bo zaradi tega izpad investicij v gospodarstvu? Za koliko bo okrnjena konkurenčnost tega gospodarstva? Pa ne bom spet omenjal gospodarskega ohlajanja, jaz si želim gospodarske rasti in tudi mislim, da je slovensko gospodarstvo v dobri kondiciji, ker je robustno, je dobro, požrtvovalno in v dobri kondiciji, in verjamem, da neke krize, velikega ohlajanja v Sloveniji ne bo. Ampak kaj ta milijarda evrov davkov na zalogo pomeni za dodano vrednost v slovenskem gospodarstvu? Ali je s strani ministrstva za gospodarstvo kakšen izračun, ali pa finančnega ministrstva? V V zakonodaji, v samem zakonu je v obrazložitvi zgolj zapisano, se pravi, ja, pobiramo davke. V zakonu je zgolj predvideno, koliko davkov oziroma koliko finančnih sredstev bomo iz tega naslova pobrali, ni pa opredeljeno, na kakšen način bi ta dvig davka na dodano vrednost vplival na konkurenčnost slovenskega gospodarstva, na investicije, zlasti torej v luči tudi slabih gospodarskih razmer. Še ena stvar. Ali gre v tem primeru res za začasen ukrep, je pa moje vprašanje. Nekoč je Ministrstvo za finance s predlogi iz uradništva, to je bilo leta 2016, prišlo s predlogom začasnega dviga DDV, ki je postal trajen dvig DDV. Absolutno obstaja bojazen v slovenskem gospodarstvu, zlasti med malimi podjetniki, veste, ki delajo za svoje lastno preživetje in preživetje še treh zaposlenih in njihovih družin, kako bodo ta bremena, če postanejo dolgoročna, prenesli. Vsi smo lahko solidarnostni in je prav, da smo solidarnostni ob tem, ko vidimo katastrofalne razsežnosti poplav, in vsi smo pomagali, ampak koliko še lahko z davčnimi bremeni obremenimo gospodarstvo, da bo to še sposobno biti konkurenčno? Zlasti pa ta predvidljivost, na kar opozarjajo tudi gospodarska združenja. Saj gospodarska združenja ne vedo, kaj se bo zgodilo naslednji mesec. Ali bo spet kaj novega? Prejšnji teden, spoštovani finančni minister, je bil predsednik Vlade na vrhu gospodarstva in je dejal dve stvari: ja, treba je narediti debirokratizacijo, to štempljanje je omenil, potem pride ta zakon v Državni zbor, je plošča že obrnjena, to sem pozabil, tega nisem rekel, ampak omenil je tudi davčno reformo. Se pravi, davčne razbremenitve je omenil, pa se jaz sprašujem, ali je kaj pripravljenega, da predsednik Vlade to reče. Ker enkrat je že rekel – marca ali kdaj ste imeli, ko je državni sekretar Božič odstopil – smo že enkrat imeli pred vrati davčno reformo, pa smo od nje šli stran. Torej ali je kaj pripravljenega za davčne razbremenitve, kar je predsednik Vlade pretekli teden ali 14 dni nazaj dejal? Ne vem.

podpovprečni, nekaterih nadpovprečni, in tudi kar se tiče davka na dobiček, je Slovenija tukaj zelo blagodejna, da ne bo pomote, ampak zlasti pa pri davkih na plače, oziroma ne davek na plače, govorimo o prispevkih in davkih pri plačah, smo pa v vrhu. In tudi to bremeni to isto slovensko gospodarstvo. To je bilo že rečeno, mislim, da je kolegica Bah Žibert govorila. Ta davek bo usekal vse, tako močna energetska podjetja, ki ustvarjajo lepe dobičke, pa jim nikoli ne rečemo, dajmo kaj pobrati zdaj, kot seveda tudi banke, kot tudi tiste ta male podjetnike, ki se res borijo, no, iz meseca v mesec, tudi na Koroškem, tudi povsod drugod, in najbolj občutijo ohlajanje v Avstriji, v Nemčiji, ker so njihovi podizvajalci. Veste, na te nihče ne misli. Se pravi ta podjetja, srednja podjetja, mala podjetja bodo ravno skozi to zakonodajo ravno tako prispevala to milijardo evrov, ki jih danes obremenjujemo. Dvig dodane vrednosti, o čemer je predsednik Vlade govoril, torej ni mogoč. Ni mogoč, če bomo tako nepredvidljivi in če bomo gospodarstvo obremenjevali na takšen način, zaradi tega ker krnimo tudi investicije. Z dviganjem dodatnih davčnih obremenitev bodo pač naše investicije še manjše in posledično tudi dodana vrednost. Ob tem pa, če zaključujem, bi rekel, da ne smemo pozabiti na ostale stvari. Razumem, da so poplave prvovrstna tema in je prav, da rešujemo te dane situacije absolutno prioritetno, ob tem pa ne pozabimo na na 92 % ostale Slovenije in reforme, ki si jih vsi želimo in ste jih vi tudi obljubili, ki jih pa ni. Naj poplave ne bodo izgovor za to, da se na drugih področjih dela križemrok, samo gleda.

ter tudi to, kar je bilo danes odprto, in sicer celotne prenovitve prostorske zakonodaje. Jaz bom rekel, da minister ima izkušnje iz tega dela. Ocenjevali vas bomo v nadaljevanju, kakšni bodo predlogi. Ampak minister, kar sem prebral v življenjepisu, ima izkušnje iz tega dela, in v vas polagajo upi, da se kakšna stvar spremeni. In pripeljite, kar je rekel minister za finance, celovito prenovo prostorske zakonodaje za pohitritev postopkov izven okvira poplav. Celovito! To bi lahko bila ena izmed ključnih tem tega mandata. Imeli boste podporo, verjamem, da ne samo tukaj, ampak tudi v tem delu, celotnem delu opozicije. V Novi Sloveniji, kot sem že v stališču povedal, tega zakona kljub dobronamernosti v prvem delu, se pravi glede zmanjševanja birokratskih ovir postopkov in tako naprej, ne bomo podprli. Zaradi tega ker se prekomerno obremenjuje slovenske državljane, davkoplačevalce in slovensko gospodarstvo. Menimo, da bi bilo to dodatno obremenjevanje skrajni ukrep

Ampak veste, kaj pa ti vključiš v to mednarodno metodologijo, torej tudi obvoznico, ki je ni – potem pa ta škoda ne more biti realna. In so pač podatki, da ta škoda ni realna. Se pravi, sproti bi morali sprejemati davke in obremenjevati ljudi, ne pa tako pavšalno na zalogo.

Na Komisiji za nadzor javnih financ smo povedali in pojasnili tudi na tej današnji seji, na kakšen način je ocenjena škoda, kaj je nadomestitvena vrednost, kaj je potrebno izvesti, da so objekti uporabni, varni pred poplavami, torej da jih je potrebno nadgraditi. Zato da se jih lahko uporablja, je potrebno zgraditi tudi kak nov objekt, ki ga danes ni. Če spoštovani poslanec meni, da ta objekt ni

Vse dan spremljam to razpravo in zdi se mi, da je ton razprave takšen, da se vsi v tej dvorani strinjate, da je potrebno prizadetim ljudem, podjetjem, skupnostim hitro in učinkovito pomagati, in nesporno je, da to prinaša tudi velike obremenitve za javne finance. Danes sem prej tukaj lahko slišal pozive, kako naj se pomaga bolj in ne manj, in to seveda prinaša stroške in za to je potrebno zagotoviti finančne vire. Zagotoviti dobro, učinkovito in hitro pomoč, zato da se bodo obnovili domovi, da se bo obnovila javna infrastruktura in da se bo pomagalo podjetjem ponovno zagnati proizvodnjo, pač ni mogoče brez tega, da sprejmemo, da so poplave, ta velika nacionalna katastrofa, izstavile vsem nam visok družbeni račun. Potrebno je to računico tudi zapreti s tem, da se dogovorimo, na kakšen način bo vsaj del te škode financiran tudi iz javnih sredstev. Nihče ni srečen, zato ker se v ta namen zagotavljajo tudi višje obremenitve. Vendarle pa bi zaradi dveh zadnjih razprav gospe Bah Žibert in gospoda Vrtovca omenil, da se povečuje davek od dohodka pravnih oseb. To pa je davek, katerega davčna osnova je presežek prihodkov nad odhodki, torej dobiček. Nič nimamo proti dobičku, hvala bogu, seveda, da podjetja ustvarjajo dobiček – odgovarjam na med klice iz klopi. Vendar so bile razprave postavljene v kontekst, češ, so podjetja, ki komaj gledajo nad gladino in vi jih še dodatno obremenjujete. Ne. Povečuje se obdavčitev, ki jo izračunamo tako, da davčno stopnjo pomnožimo z davčno osnovo, ki je presežek prihodkov nad odhodki, potem ko odštejemo tudi davčno olajšavo, ki si jo lahko seveda vsi davčni zavezanci tudi obračunajo. In mimogrede, efektivna davčna stopnja pri davku od dohodka pravnih oseb je v Sloveniji 15 %, primerjalno nizka in konkurenčna. Strinjam pa se z intenco nekaterih razprav, da imamo v Sloveniji nekje drugje problem. Ker veste, mi smo podpovprečno, v nasprotju z ljudskimi vedenji in modrostmi, obdavčena država glede na povprečje EU, 4 odstotne točke razlike v tej obdavčitvi imamo. Je pa res, in to je tisto, na kar gospodarstvo ves čas opozarja, da smo nadpovprečno obdavčeni pri obdavčitvi dela in dohodkov iz dela. iz dela. Tudi jaz se veselim najavljenega dialoga o tem, da se bomo pogovorili, kaj mora biti pravi miks, ki bo na eni strani razbremenil davčno obremenitev dela, kar bo pa treba spet, in to bo takrat moral biti manj prijazen del razprave, uravnotežiti z neko drugo neko drugo obremenitvijo. Ker imamo v družbi jasne družbene potrebe, ki danes niso krite. Ena od takih je recimo dolgotrajna oskrba. Mi smo bili z gospodarstvom, z delodajalskimi združenji ves čas v izraziti navezi. Moram reči, da smo že avgusta preverjali tudi možnosti o tem, da se uvede neka višja stopnja dohodka pravnih oseb. To je sicer ukrep, ki ga je predlagalo ministrstvo za finance, ampak vendarle smo vsi skupaj iskali možnosti. Takrat, se spomnim, je bil ta ukrep označen kot bistveno manj problematičen od tistega, ki je bil v vmesnem času recimo ukinjen, to je vprašanje obdavčitve solidarnostne sobote oziroma dela, ki bi ga delodajalci in delavci v ta namen namenili za posebej opredeljen dan. Dejstvo je, da ta velika škoda, nuja po pomoči zahteva ustrezno reakcijo in da to s tem zakonom tudi zagotavljamo. Gotovo pa tega ni nihče vesel, tako kot ni bil nihče vesel nacionalne katastrofe, ki je zadela Slovenijo.

je rekel, da pač naj predlagamo pa da gredo določeni projekti ven iz tega. Absolutno obvoznica Luče, gospod Rajh, je potrebna in smo jo snovali, ko sem bil jaz sam minister in tako dalje, ampak to naj se financira s sredstvi proračuna DRSI, ne pa s sredstvi iz te vreče. Nihče ne govori, da kakšen infrastrukturni projekt ni potreben. Govorimo pa, da je transparentnosti prav, da vemo, od kod se kaj financira. Ampak še enkrat, mi imamo v tem projektu popoplavna škoda, pazite,

reviziji. Gospod Frangež, hvala za vaš odgovor. Absolutno delim vaše mnenje, moramo stisniti, ampak pri davkih se moramo pogovarjati celostno, ne samo o tem, kakšna je naša obdavčitev dobička, naša obdavčitev, se pravi efektivna davčna stopnja, je obdavčitev pravnih oseb, tukaj smo v povprečju Evropske unije, absolutno, ampak pri davku in prispevkih pri plačah smo pa v vrhu. Se pravi, tukaj je treba dobiti neko ustrezno raven in celosten pogled na naše obdavčitve. Samo to je tisto, kar pričakujemo v Novi Sloveniji, nobenih prekomernih davčnih olajšav, okoliščin, česarkoli drugega, ampak da smo tukaj pri tem, ko govorimo o davkih, popolnoma realni in da dobimo v tej državi neko zmernost, okrog katere bomo potem lahko ustvarili boljšo dodano vrednost in izplačevali boljše plače. Enostavno. Zato si želimo, da tudi srednji razred dobi na koncu boljšo plačo za opravljeno delo.

Treba je najprej pošteno povedati, da zakon o obnovi prinaša nekaj dobrih rešitev. To povem na glas in vedno povem tako, kot je, zato bom tudi tokrat. Ampak počakajte do konca. Občine bodo hitreje prišle do prostorskih aktov, hitrejša bo tudi širitev stavbnih zemljišč, tudi do kreditov bodo podjetja in državljani hitreje in seveda tudi bolj ugodno prišli, neobdavčitev državnih obveznic in administrativnih ovir za poplavljence bo manj. bo manj. Še nekaj je teh stvari, ki so dobre in jih absolutno podpiram, da ne bom narobe razumljen. Se pa seveda sposobnost te vlade kaže tudi v tem, da avgustovske poplave, ki so se zgodile sredi poletja, z zakonom rešujemo sredi zime. Bo pa treba popoplavno sanacijo zaključiti in upam, da to čim prej, da se ne bo zgodila podobna zgodba, kot se je recimo zgodila v Posočju, kjer po 25 letih in pol popotresna sanacija še vedno ni zaključena. To se pa ne sme zgoditi. Ko bo poplavna sanacija zaključena, in upam, da v čim krajšem času, takrat vam bom pa rekel, bravo, dobro ste to izpeljali, ampak fantje in dekleta se morate še zalo potruditi. Glede na to, da sem kar veliko na terenu, tudi včeraj sem bil v Zgornji Savinjski dolini in sem se tam pogovarjal s številnimi državljani, vam lahko povem tole. Generalni odgovor je, da ste zamočili. Zamočili ste. Niste v stanju ljudem dati verodostojnih, ažurnih, aktualnih, takojšnjih informacij, kaj sledi, pri čem so. Ljudi zanima, pri čem so. Malo so zmedeni, malo hodijo od pisarn do drugega sekretarja, se kar sprehajajo sem in tja, ne vedo, kje naj najdejo odgovor na svoja vprašanja. Tukaj ste, bom rekel, zelo zamočili, ker ljudje nimajo pravih, konkretnih informacij z vaše strani. Ljudi zanima, kakšna bo njihova usoda, in teh informacij nimajo. Ljudje so mi včeraj tudi povedali, da takoj po poplavah, ko je prišel v Zgornjo Savinjsko Robert Golob nekaj dni po poplavah in dajal razne številne obljube, da so rekli, da so takih obljub že kar navajeni in ga tudi niso, bom rekel, resno jemali. Bom tudi povedal konkretno, zakaj. Stavbnih zemljišč ni. Stavbnih zemljišč ni, Robert Golob pa je rekel, selitve so samo vprašanje mesecev. Zdaj je že kar nekaj mesecev od takrat. Že kar nekaj mesecev je od takrat, rešitev pa ni. Neke obljube, kot so bile takrat pri nas gasilcih, ko smo bili na Krasu, pri sodnikih in tako naprej. Ljudje so res siti teh obljub in tisto, kar bi morali narediti, je, da ljudem res date prave informacije. Občine pravijo, da stavbnih zemljišč ni, Robert Golob pa je govoril, da so selitve možne že v nekaj mesecih. Mislim, da ste razumeli, kaj sem želel povedati. Poleg tega pa stvari, zadeve potekajo potekajo prepočasi, ni nekih jasnih navodil. To je tisto, kar sem prej rekel – da sredi zime sprejemamo zakonodajo, ki bi jo morali sprejemati že na začetku jeseni, če že ne takoj po avgustovskih poplavah. Ljudi tudi zanima, koliko časa bodo čakali, da bodo dobili nova stanovanja, nove hiše. Jaz sem prepričan, da ta vlada ni sposobna ene ute postaviti do marca. In držite me za besedo. Ljudje ne vedo, ali naj hiše sanirajo ali naj hiše pustijo takšne, kot so. Mnogi so zdaj te hiše pustili takšne, kot so, eni so bili primorani namesto parketa dati noter neki vinil, ki je bistveno cenejši, eni so si provizorično malo uredili stanovanja, ker ne vedo, pri čem so. so. Tisto bistveno, kar vam želim danes povedati, je to, da jim povejte, kakšna bo njihova usoda. Postavite se v njihovo kožo. Kaj če bi bili vi na njihovem mestu? Bi tudi radi vedeli, pri čem ste. In to ljudje tudi pričakujejo. Včeraj so mi znali nekateri povedati tudi to, da se preveč denarja zapravlja za koncesionarje, da bi se lahko bistveno več naredilo z bistveno manj denarja. Ampak zdaj pa je ključno vprašanje, ali je to politiki sploh v interesu. Meni se zdi, da ne. Očitno politiki to ni v interesu. Zakaj so se zgodile poplave? Zgodile so se poplave verjetno zaradi tega, ker struge niso bile očiščene, slabo so bile vzdrževane. Je danes kaj boljše? Nič kaj boljše ni, samo še slabše. Bo čez eno leto kaj boljše? Sigurno ne bo nič boljše, sem prepričan. In tako naprej. Kdo zdaj ureja vodotoke? Ureja jih država, koncesionarji, po mnenju nekaterih prebivalcev Zgornje Savinjske doline pa ti koncesionarji ne delajo v redu. Kaj to pomeni? Zato smo mi v Novi Sloveniji vložili amandma, in sicer amandma, da bi vodotoke 2. reda urejale občine. Jaz sem prepričan, da bi občine to bolj gospodarno, bolj transparentno, bolj hitro, bistveno bolj učinkovito upravljale in delale. Ampak veste, kaj je zanimivo? V koaliciji ste rekli ne, mi tega ne bomo podprli, in ste zavrnili amandma Nove Slovenije. Prepričan da bi se stvari bistveno bolje urejale, pa ste rekli ne. Zakaj? Zato da bo država še naprej plačevala koncesionarje, drago plačevala koncesionarje, kam gre denar od koncesionarjev naprej, pa itak ne morem dokazati, ali ne? Za financiranje politike, tega ne morem dokazati. In tukaj, pri politiki obstane ves ta denar, ki je namenjen za urejanje vodotokov. Zato se tudi ne bo nič spremenilo. Nadalje. V 86. členu piše: uporaba sonaravnih rešitev pri urejanju vodotokov. O čem govorim? Lepo vas prosim, ne pozidati cele Savinje, vseh bregov Savinje zabetonirati, da bo v Zgornji Savinjski samo še beton in kamenje, kar se trenutno tudi dogaja. Zdaj vem, kaj boste rekli – daj povej, ali je bolj pomembno človeško življenje, ali je bolj pomemben človek, njegova hiša, premoženje, ali je na drugi strani bolj pomembna narava ali pa vodno življenje. Oboje je pomembno in seveda obstaja zelo preprosta rešitev. Razumem, da je tam, kjer se voda, bom rekel, neposredno dotika brežine ceste, da treba narediti neko močno, zelo kvalitetno škarpo, in to takšno, da je ne bomo vsakih pet let ali pa vsaki dve leti obnavljali, da je to potrebno narediti. Ampak na tem mestu mogoče tudi razmislek, da bi šli mogoče v neko dražjo investicijo in cesto prestavili višje gor, stran od Savinje. Ker to, kar se je avgusta zgodilo, se lahko zgodi že letos spomladi, lahko se zgodi zdaj, pravila več ni. Da bi se iskala neka dolgoročna rešitev in da bi cesto mogoče dali stran od Savinje ali pa vsaj bolj stran, kot je na nekaterih mestih, sploh od Ljubnega proti Solčavi. Kaj se zdaj dogaja? Konkretno, mogoče se ne bo tako dobro videlo na posnetkih, tole / pokaže zboru/ se zdaj dogaja v Zgornji Savinjski dolini. Te fotografije bom tudi objavil na socialnih omrežjih, tam se bodo boljše videle. Želim povedati, da je to en tak grd primer, kako se betonira po Zgornji Savinjski dolini, pa veste, da so to najlepši kraji v Sloveniji, Zgornja Savinjska dolina, in obstaja seveda zelo preprosta rešitev, tukajle se mogoče malo bolj slabo vidi, ki je praktično pa ureja isto stvar. Gospod Šefic, če imate kakršnokoli možnost, pojdite v soglasju s tamkajšnjimi ljudmi, z ribiško družino in tako naprej, v soglasju z njimi in iščite take rešitve, da bo Zgornja Savinjska dolina ostala zelena, ne pa beton. Betona imamo preveč, ljudje imamo pa radi naravo, ljudje radi hodijo v naravo. Še bolj je pomemben ribolov za vse prebivalce Zgornje Savinjske doline, tudi za lokalno skupnost kot tako. Letno samo z vidika tega športnega ribolova dobijo lokalne skupnosti, tisti, ki imajo namestitve in gostinsko ponudbo, prek milijon evrov denarja, in to samo občine Ljubno, Luče in Solčava. Ljudje od tega tudi živijo, proda se na desettisoče kart in ves ta denar ribiška družina vrne v vodotoke in tudi v ribiško upravljanje. Zdaj je Vlada ribiški družini vzela še tisto, kar jim je bilo obljubljeno. Tukaj en velik apel, dajte dobro premisliti, ne gre za velik denar, za ribiško družino pa to predstavlja zelo velik strošek, ker naslednje leto, še naslednje leto, dve, tri leta se športni ribolov ne bo izvajal. Obljubljeno je bilo, da ji ne bo treba plačati koncesije, zdaj so dobili neki odgovor, da bodo morali plačati koncesijo. Če je kakšna možnost, pojdite v tej smeri, da Ribiško družino Ljubno oprostite koncesije. Tukaj smo res prostovoljci, ki delamo za stvar, ki delamo, da narava ostane takšna, kot je. En poziv, če bi lahko šli tukaj naproti. Ni pa samo ribolov, da ne bom narobe razumljen, pozidana Savinja seveda ni lepa tudi za vse kajakaše, pohodnike, ljubitelje narave, turizma. Savinja je, ki teče po sredi doline, daje en pečat, poleg lepih gora, narave in okolice Zgornji Savinjski dolini, in res se moramo potruditi, da taka tudi ostane. Naslednja stvar. Tisto, kar mene zelo boli, je pa napihovanje popoplavne škode, ta balonček, o čemer je govoril tudi moj predhodnik Jernej Vrtovec. Občine so prijavile za 2,5 milijarde škode. Nadalje, škoda v kmetijstvu, ribištvu, gospodarstvu 200 milijonov, podjetja so prijavila za 380 milijonov evrov škode in direkcija za ceste za milijardo. Mi ne pridemo do 4 pa pol milijard, pridemo malo čez 4 milijarde. milijarde. Če zgradimo tisoč hiš, govora je recimo o 335 oziroma več kot 300 hišah, pa če jih tisoč zgradimo, je to tisoč krat 300 tisoč, je to 300 milijonov – še vedno nismo na štirih milijardah pa pol. Vaša popoplavna škoda pa se je s 500 milijonov, pol milijarde prelevila v skoraj 10 milijard in zato je logično vprašanje zdaj na tem mestu, kje je 5 milijard pa pol. Kdo bo vse to plačal, vemo. Sprašujem se pa, kako naj tak zakon sploh podprem, ko vem, da se bo tukaj zgodila legalna kraja denarja. Zapitek bomo plačali vsi državljani, o tem sem trdno prepričan, zmagali bodo pa vojni dobičkarji. Ni smešeno! Zmagali bodo vojni dobičkarji in vi ste krivi, v vladi Roberta Goloba, v koaliciji ste krivi za prenapihnjeno škodo. Težko to zdaj v tem trenutku dokažem, vem pa, prepričan sem pa, da imam prav, kje je razlika med 10 milijardami in 4,5 realne škode? Jaz se absolutno strinjam, da je treba pomagati ljudem, treba jim je stati ob strani, treba jim je pomagati, treba jim je dati jasne informacije, nikakor pa ni treba pomagati vojnim dobičkarjem, bog ne daj. Treba je pa ljudem pomagati in jim tudi prisluhniti. Temu zakonu nasprotujem tudi zato, ker smo v Novi Sloveniji proti temu, da se obdavčuje podjetja. Prej smo slišali, milijarda evrov v petih letih za podjetja, začasen ukrep, je to. Tudi DDV, dvig DDV je bil začasen ukrep, pa še kar traja. Ampak treba je, to sem že večkrat povedal, ljudem tudi pošteno povedati, za kaj tukaj gre. Verjamem, da marsikateri levičar zelo rad sliši to retoriko, dajmo pobrati dobičke podjetjem, dajmo pobrati dobičke bankam – kdo pa bo plačal davek na bilančno vsoto bank? Plačali bomo mi, mi vsi, državljani, komitenti. Ne biti naivni, da ne. Ne bodo tega banke plačale, to bodo prevalile na svoje komitente, enako podjetja. Bolj boste obdavčevali podjetja, nižje plače bo imel narod, in to je vaš interes, očitno.

Zamorili boste razvoj države z novimi davki in to je edina stvar, ki vam gre zelo dobro od rok. S tem, ko nabijate davke podjetjem, ko nabijate davke bankam, nabijate davke ljudem, komitentom, državljanom, zaposlenim. To mora biti vsem jasno, zato ne igrati na prvo žogo. Vem, da je všečna retorika, da dajmo obdavčiti banke, podjetja, dajmo jim pobrati dobičke, jaz verjamem, da to marsikdo raje sliši, ampak na koncu ta vaš zapitek pač plačajo, tako kot sem rekel, komitenti in vsi zaposleni. zaposleni. Dovolite mi, da se dotaknem še nekaterih prebivalcev, prebivalcev Letuša ali pa tudi Strug. Tukaj moram izreči tudi eno veliko zahvalo vsem medijem, hvaležnost vsem medijem, ki izvajate pritisk, ki izvajate pritisk, zato da potem tisti odgovorni tudi gredo na teren. Tukaj pa res iskreno povem, da sem vam hvaležen, gospod Šefic, ker greste na teren, ampak dajte ljudem jasno in glasno povedati, kaj sledi, kaj jim pritiče, kakšna bo njihova usoda. Podpiram župana iz Braslovč Tomaža Žoharja, ki želi preseliti prebivalce iz Letuša. Naj povem, da tukaj ne gre za politično odločitev, ampak gre za strokovno odločitev. Jaz sem pač človek, ki zaupa stroki. Če ne bom več zaupal stroki, bom pogrnil, potem tudi zdravniku ne morem iti več, saj bom pa na Googlu malo pogledal pa tam pobral. Enostavno moramo stroki zaupati. Če stroka reče, da je treba te prebivalce preseliti, tudi če se ne želijo vsi preseliti, bomo pač morali to upoštevati. Stroka naj bo tista, ki naj jasno in glasno pove, ali se morajo prebivalci Letuša preseliti ali ne, ali se morajo prebivalci Strug preseliti ali ne. Treba je zaupati stroki. Pomembno se mi zdi, da je treba najti dobro rešitev, ustrezno rešitev. Samo primer 3. razvojne osi, ki so jo trasirali že pred časom, in ker so izplačali vse tiste, ki živijo na tej predvideni trasi ali v okolici te trase, tiste ljudi, tiste objekte so pošteno izplačali – in veste kaj? Če bodo selili prebivalce Letuša, Strug ali še kogarkoli drugega, si želim, da da bi tudi njih pošteno plačali, tako kot so bili plačani ti, ki so bili na trasi 3. razvojne osi. Če ima nekdo, pretiravam, 2 hektarja zemlje, ne more iti na 200 kvadratov ali pa 300 kvadratov zemlje. Upam, da je to vsem jasno. Se pravi, individualna obravnava vsakega, da pošteno dobi svoje izplačilo. Saj kriv pa ni sam, če je tam zidal, saj je dobil vsa dovoljenja. Se pravi, tem ljudem je treba enostavno iti naproti, se z njimi pogovoriti, kaj, koliko mu pripada, ustrezno vse to ovrednotiti, podpisati pogodbe, da je vse jasno črno na belem, da bodo ljudje bolj sproščeni. Ljudje so zdajle, bom rekel, zelo pod pritiski, ki ne vedo, kaj sploh sledi. Spoštovani politiki, imejte v mislih to, kar se je zgodilo vsem prebivalcem po zadnjih avgustovskih poplavah. To se vedno lahko zgodi tudi vsem nam, lahko se zgodijo poplave, potresi, požari ali karkoli in bomo tudi mi v taki koži, kot so se sedaj oni. Jaz sem se v Malih Braslovčah pogovarjal z enim prebivalcem, ki je rekel, da še nikoli v življenju ni šel na Karitas ali pa na Rdeči križ, zdaj ko mu je voda vse odnesla, je pa moral dati glavo dol, se skloniti, ponižati in iti na Karitas po makarone. Sem rekel, da ga naj ne bo sram, da bi tudi vsak izmed nas to naredil, takrat sem bil tam z gasilci in sem rekel, tudi vsak izmed nas bi to naredil, če bi bil v podobni situaciji. In take ljudi moramo imeti v mislih, čisto preprosto povedano. Take ljudi moramo imeti v mislih in na take ljudi ne smemo pozabiti. Naj dobijo čim prej informacije, pogodbe, da bodo vedeli, pri čem so. In pri tem računam tudi na vašo podporo. Hvala lepa.

da lahko slišiš vse predhodne razprave. V Svobodi nas je kar nekaj, ki smo tu preživeli cel dan in smo vse razprave skrbno poslušali in tudi slišali. Hvala lepa mojim poslankam in poslancem. Ponovno so bili eni tistih, ki so v tej dvorani preživeli največ časa in v največjem številu. Vsi tisti, ki smo tako ali drugače sodelovali pri nastanku zakona, vemo, da dober in kvaliteten zakon nastaja dneve in dneve, tedne in tedne. Po treh interventnih zakonih resen sistemski zakon, ki sanira škodo, hkrati pa omogoča razvoj, prihaja ob pravem trenutku in v pravem času. Veliko je bilo povedanega o javnofinančnem okviru. Še enkrat, tisto, kar sem povedal že večkrat, smo država, ki troši bistveno več, kot ustvari, in zato je treba biti pri sredstvih še posebej skrben. Zadovoljen sem, da se je v času te vlade inflacija iz 11,3 % iz tistega junija 2022 danes ustavila pri 4,9 %, in si želim, da gre s pravimi ukrepi še nižje. Ko govorimo o denarju, tisti, ki so razpravljali pred mano, niso povedali, da je država v času njihovega vladanja trošila in se zadolževala za 7,7 % bruto družbenega proizvoda. Denar so razmetavali na helikopterski način, kakšen je danes javnofinančni okvir, maastrichtska pravila, pa vemo, nekoliko prebijamo 3 %. Nisem si želel slišati, da bo kdo danes rekel, da zakona ne bo podprl zato, ker ima parcialne, delne politične interese, se izgovarjal na banke, davke in še kaj. To, da kdo nasprotuje obdavčitvi bančnih dobičkov, ki jih je bilo v enem letu skoraj milijarda, mi je res nenavadno. Razumem, da je kot botra, sponzorja, donatorja političnih skupin, organizacij, platform in še česa treba ščititi direktorja, ki ima skoraj milijonsko bruto plačo. Razumem tudi to politično sporočilo. Ampak ko govorimo o naši največji banki, je treba v isti sapi tudi povedati, da dobiček ne izvira iz umnega gospodarjenja, da je naša največja banka na nek način še vedno vzhodnoevropska tranzicijska ustanova, ki si je največ dobička ustvarila ustvarila na račun slovenskih državljank in državljanov, ker so krediti dragi, obresti na sredstva, ki jih banke hranijo, pa praktično minimalne. Iz tega ostaja ta dobiček. Nisem vedel, ali je to res ali je hec, ko nekdo iz te banke nekaj dni nazaj v Financah reče, da obresti našim državljankam in državljanom ni dvignil, zato da bi spodbudil državo, da bi razpisala državne obveznice. Res, gospod direktor, hvala lepa za silno dobroto, sem vesel, da je boste v naslednjih letih lahko dali nekaj nazaj državljankam in državljanom. Tako kot smo dobro desetletje nazaj državljanke in državljani zbrali skoraj 5 milijard evrov za to, da smo bili prisiljeni sanirati slovenske bančne ustanove. Zdaj pa k poplavam. Štejejo dejanja. V letih, ko sem bil župan, sem se srečal s številnimi sanacijami po naravnih nesrečah, tudi z ujmo v Jelendolu, na Lomu in v Podljubelju leta 2018,

Uspeli smo z veliko solidarnosti, s pomočjo ljudi, z veliko dela, truda, iznajdljivosti in ob ustrezni pomoči države zgodbo sanirati. Kraji, ki so bili najbolj prizadeti, so danes med najbolj urejenimi. In to je tudi moje osnovno sporočilo tistim v Savinjski dolini, na Koroškem in še kje – čaka vas lepa prihodnost in tako, kot je zdaj hudo, bo v dveh, treh letih po sanaciji lepše, bolje in tudi razvojno urejeno. Ko slišim tiste, ki nasprotujejo evropski metodologiji in evropski oceni škode, je ugotovitev zelo preprosta: želijo si, da je sanacija hitra, površna, poceni, zato da bodo bankirji lahko ohranili visoke, velike dobičke. Zelo enostavno in zelo preprosto. Naslednja stvar, ki je pri državi, ki je bila v sanaciji po ujmi, zagotovo uspešna, je, da so se držali reka, kdor hitro da, dvakrat da. Če bi takrat kot župan imel predujem v sredstvih od države, če bi mi bili takoj poplačani vsi intervencijski stroški, če bi bil sanacijski načrt tako hiter, kot je sedaj, potem bi namesto v štirih letih zmogli v dveh. Zatorej pohvala in zahvala vsem, ki so sodelovali v tem procesu. V nadaljevanju vam še naštejem,

Takrat ko smo imeli v treh podeželskih dolinah poplavo, na teren nisem mogel dobiti tedanje ministrice za kmetijstvo, ker je očitno obenem opravljala tudi naloge vinske kraljice, prišel pa je njen državni sekretar, ki je bil kasneje minister. Šla sva na teren, na njive, na travnike. Koliko smo takrat dobili od države za potrebe kmetijstva? 0,0 evra. Ljudem, ki so morali sanirati travnike, pašnike, kmetijske površine, smo pomagali z delnim pokritjem stroškov goriva edino iz občinskega proračuna. Danes so zgodbe bistveno drugačne, ker se ta vlada zaveda, da je tudi poseljenost, kmetijstvo, gozdarstvo tako kot normalno gospodarstvo potrebno sanacije in pa pomoči. Kaj so dejanja? Dejanja so stoodstotna povračila intervencijskih stroškov občinam. Dejanja so povračila intervencijskih stroškov silam zaščite, reševanja in pomoči, povračilo izplačanega nadomestila plače delodajalcu za delavce, zagotovitev do 40-odstotnega vnaprejšnjega povračila sredstev za izvedbo sanacijskih ukrepov na podlagi predhodno ocenjene škode na stvareh, nadomeščanje poškodovanih mostov z začasnimi montažnimi, pomoč države pri odstranjevanju onesnaženega mulja in sanaciji zemljišč. Veliko je bilo tudi povedanega, da bi ta vlada gospodarstvu ne želela dobro. Ravno nasprotno, ta država je gospodarstvu trden in zaupanja vreden partner. Smo pozabili na številko iz preteklega leta, ko je bilo gospodarstvu prek subvencij in različnih drugih izplačil namenjenih – koliko? Pol milijarde evrov sredstev. In tudi ko se je zgodila ujma, je bila v gospodarstvu ohranitvi delovnih mest prvi namenjena pomoč. Zatorej 80-odstotno subvencioniranje čakanja na delo delodajalcem, ki delavcem začasno ne morejo zagotavljati dela zaradi posledic naplav, povračilo izplačanih plač podjetjem, katerih zaposleni bodo odpravljali posledice poplav in plazov, ukrepi za ohranjanje likvidnosti podjetij, davčne olajšave in v dogovoru z dobavitelji energentov prilagoditev cene določenih energentov za poslovne odjemalce, ki so bili v poplavah prizadeti. Če bi govoril zelo preprosto o dajatvah, bi rekli, da so se številne dajatve za podjetja znižale, ne samo povišale. Tudi hitrejše zaposlovanje tujih delavcev. In ena od pozitivnih stvari te že skoraj šest ur trajajoče debate je, da se pri političnih sporočilih edino z migranti še nismo ukvarjali, zaenkrat. Potem tudi možnost povratnih in nepovratnih sredstev gospodarstvu za odpravo škode. Do 31. decembra 2023 zaposlenim, ki jim je zaradi poplav upadel promet za 25 %, mesečna pomoč vsakemu posamezniku, konkretno v znesku 760 do tisoč 200 evrov. O podeželju in kmetijstvu smo veliko govorili. Vesel sem, da imamo do narave, do odnosa pozitiven, rekel na nek način, pogled. Je pa prav zanimivo, ko dva poslanca iz iste poslanske skupine, eden hvali ekologe društva na Zgornjesavinjskem, drugi jih pri umeščanju 3. osi na Belokranjskem pa pač kritizira, kakor da bi ne bili vsi znotraj iste države in z istim ciljem. Na področju pomoči kmetijstvu, gozdarstvu in pa akvakulturi odškodnina v višini 50 % ocenjene škode v okviru Programa odprave posledic poplav, do konca leta 2023 mesečna pomoč od 760 do tisoč 200 evrov za kmete, ki zaradi posledic poplav ne morejo opravljati dejavnosti ali jo opravljajo v bistveno zmanjšanem obsegu. Dejanje: davčna razbremenitev kmetov zaradi poškodovanosti zemljišč v obliki znižanja katastrskega dohodka, sofinanciranje zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje in za tiste kmetijske pridelke, katerih proizvodnja je prizadeta v višini 80 % ali več, pomoč po pravilih de minimis za 100-odstotno uničene kmetijske pridelke ter za vsa uničena ali drugače v celoti izgubljena proizvodna sredstva, trajne nasade ali plemenske živali, enkratna solidarnostna pomoč v višini 668 evrov v primeru škode na premoženju, oprostitev koncesijskih dajatev v letošnjem letu in prvega obroka v letu 2024 za izvajalce ribiškega upravljanja v celinskih vodah, torej zgodba še ni zaključena, je še odprta in v fazi reševanja, subvencioniranje čakanja na delo in subvencioniranje odsotnosti zaposlenega zaradi višje sile, oprostitev tudi plačila pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest v času njihovega zaprtja, zmanjšanje katastrskega dohodka od teh zemljišč in na zahtevo zavezanca zmanjšanje davčne osnove za katastrski dohodek od gozdnega zemljišča, ki ga zavezanec obnovi oziroma pogozdi. Tule je bilo 10 alinej, ki pomenijo ki pomenijo izdatek iz proračuna ali pa znižanje davkov ali dajatev. Tisti, ki posplošeno, pavšalno govorijo, niso znali našteti treh davkov, ki so se v resnici pa spremenili v smer, ki si jo želimo, navzgor. Poznam nekaj ljudi, ki delajo v klicnem centru 114, na številki 114. Tam so že pozitivni primeri, ko ljudje kličejo in se zahvaljujejo, da jim je bila poravnana vsa škoda, v sistemu Ajda pa so še vedno videti kot upravičenci, in prosijo, da jih sistem od tod To se dogaja in to se dela, torej je zadovoljnih veliko število. Vedno pa bodo tisti, ki so najbolj terenski, z lučjo pri belem dnevu našli še kakšen primer, za katerega pa ni bilo vzorno ali idealno sporočeno. Namesto na Facebook, ga sporočite na ministrstvo, prej bomo skupaj prišli do rešitve. Gospodu Šeficu sem poslal nekaj deset mailov, na vse sem dobil odgovor prej kot v 24 urah. Njegov mail imajo tudi številne državljanke in državljani in vsi hvalijo in pohvaljujejo, da nobena pošta ni ostala prezrta. Torej zahvala in pohvala tudi za ažurnost. Lepa zgodba bo 3. razvojna os, ki si je nekateri očitno ne želijo povsem. Zakaj tretja, ji bodo v tem zakonu nasprotovali, omenjajo pa četrto, peto, sedmo in pa deveto? Zato ker je na 3. razvojni osi od Koroške do Metlike in Črnomlja največ narejeno, imamo dokumentacijo in bodo sredstva v naslednjih dveh letih omogočila razvoj in konkretna dejanja. Ostalo pa je še nekaj odprtih vprašanj. S tega mesta se zahvaljujem številnim slovenskim občinam za pobude, predloge, mnenja, ki jih še nismo rešili, jih bomo pa rešili v nadaljevanju. Ena od teh je partnerstvo za Zgornjo Savinjsko dolino. Zagotovo, če gledamo neke regije in kako so razvojne agencije razporejene po tej državi, je problematika recimo Velenja ali pa Gornjega Grada ali pa Luč, ki jih pokriva ista razvojna agencija, drugačna. Zato je treba te pobude s strani lokalnih skupnosti, občin, partnerstev, jemati resno in jih je v nadaljevanju potrebno vključiti v sistem, doreči tudi medsebojne obveznosti, pravila delovanja, sredstva. Če bodo ljudje videli svoj razvoj s perspektive nekaj let, če bodo pridobivali soglasja, če se bodo znali pogovoriti in dogovoriti s civilnimi iniciativami, nam bo šlo vsem bolje, hitreje in lažje. Podoben problem je bil tudi ali pa je še v Šentjurju pri Celju, kjer se že 10 let gradijo zadrževalniki, pa v tej državi nimamo učinkovitega sistema, kako na pravno veljaven način, z izplačilom poštene, sodno zaprisežene, ne pa izsiljevalske, odškodnine zapreti zgodbo. zapreti zgodbo. In seveda recimo tudi danes apel iz Občine Luče, da je treba postoriti marsikaj še na gradbenem zakonu, na umeščanju objektov v prostor in seveda tudi na kmetijski zakonodaji, kjer bomo z gradbenimi projekti posegali na edine možne lokacije v občini, to so pa kmetijska zemljišča. S tega mesta pa za zaključek še prošnja, apel vsem uradnikom v tej državi, na ministrstvih, na zavodih, na podjetjih, na upravnih enotah, da svoje delo v naslednjih mesecih opravijo resno, zavzeto, hitro in učinkovito. Že vnaprej hvala. Hvala lepa. Kolega Dušan Stojanovič ima besedo in za njim še kolegica Alenka Helbl. Izvolite. DUŠAN STOJANOVIČ (PS Svoboda): Hvala lepa, spoštovana predsednica. Običajno ne polemiziram, ampak tako pomemben zakon se mi pa zdi, da si vendarle zasluži, da mu naslovimo ustrezno spoštovanje in da se o njem pogovarjamo. Ker poslušamo, kako stvari trajajo in trajajo, da so neustrezne ocene škode in tako naprej. Seveda, stvari se urejajo in je res morda trajalo kakšen mesec več, da so se nakopičene težave, ki jih je zdaj pač razgalila narava, začele intenzivneje reševati, ampak stvari se morajo izvajati v skladu z zakonodajo. to je osnovna premisa. Nič stihijsko, nič ad hoc, priprava zakonov in sprejemanje v Državnem zboru pač zahtevata svoj čas kljub nujnosti postopkov, to vemo vsi. Tako kompleksnega zakona ne moreš pripraviti in sprejeti tako rokohitrsko ali čez noč, ampak mora zoreti, mora slediti potrebam tudi terena, tudi odzivom na prejšnjo zakonodajo ali na obstoječo zakonodajo in seveda potrebam in nekemu pričakovanju javnosti. Jaz sem presenečen, koliko je bilo danes nekih, psevdostrokovnih razprav. Sam si seveda česa takega ne bi drznil izvajati, jaz zaupam pravi stroki, ne nekakšnim ugibanjem ali pa napovedim, kako bo še ena kataklizma s tem zakonom zdaj, namigovanjem o nekih vojnih dobičkarstvih in tem. Ne vem, to je bila mogoče kakšna prejšnja praksa, jaz samo upam, da smo mi sposobni te stvari zapeljati drugače in predvsem bolj korektno. Pa neke kalkulacije čez palec, vse to smo danes slišali, tega si ne drznem. Ampak si pa drznem želeti in pričakovati, da bi obnova res potekala sistemsko, strokovno, tudi s spoštovanjem do narave, se pravi sonaravno. Konkretno, pri sanaciji vodotokov bi si želel, da se bi spoštovalo stroko, ekosisteme, biotiko. Povratna doba infrastrukturnih projektov, mora biti dovolj odporna, mora biti zadostna, da bodo kljubovali morebitnim podobnim podnebnim dogodkom v prihodnje. In ja, seveda bo trajalo kakšen mesec dlje, ker pač ne gre vsega sanirati čez noč. Razumem pa ljudi, ki pričakujejo hitrost in ekspeditivnost. Realizem je pa drugačen, pa lahko zdaj tarnamo, še kolikor hočemo. V bistvu se sanacija šele dobro začenja, glede na sposobnost naše gradbene operative, glede na absorpcijsko sposobnost nekih investicijskih sredstev, ki so v tem kontekstu res ogromna, in projektov, ki jih je potrebno pripraviti tako, da bomo v prihodnje pač varnejši. V bistvu ne gre zgolj za sanacijo, ampak gre zdaj že za rekonstrukcijo, pravzaprav nadgradnjo obstoječih stanj, kar smo tudi slišali prej s strani ministra Novaka, zato so seveda tudi stroški bistveno večji od večji od prvotno predvidenih. Ocena škode pri enem zdavnaj amortiziranem mostu je bila morda nekaj 100 tisoč evrov, cena novega mostu, stabilnega, odpornega na povodnji, pa bo seveda več milijonov. In tukaj notri je tista razlika, ki nam jo očitajo kolegi iz opozicije, če malo repliciram navedbam o nerealnih vrednotenjih potrebnih sredstev za sanacijo škode iz letošnjih neurij. Jaz si res ne bi želel, da bi zgradili enak most, kot je bil prejšnji, ker potem je to stran vržen denar. Želim si zgraditi most, ki bo kljuboval podobnim razmeram v prihodnosti. Jaz sem vesel tudi aktivnosti na lokalnem nivoju, kjer je seveda veliko odvisno od županov, od lokalnih skupnosti, od občinskih strokovnih služb ob pomoči države in tehničnih pisarn. Mislim, da so občine lahko z vladnimi ukrepi zadovoljne. Koliko si župani v resnici upajo pohvaliti delo vlade, je druga stvar, ampak mislim, da so bili tisti, s katerimi sem se pogovarjal, iskreno zadovoljni in hvaležni, da so tako hitro prejeli sredstva na račune. Nekatere občine še v zgodovini samostojne Slovenije niso imele na računu v enkratnem znesku toliko denarja, kot so ga dobile zdaj po teh grozovitih poplavah, vsaj v regiji, iz katere prihajam jaz. Zdaj se bodo pač občine morale ukvarjati oziroma prenesti del sanacijskih obvez na področju lokalne infrastrukture, na področju plazov s poplačili intervencijskih sredstev in tako naprej tudi na svoja pleča in svoja ramena. Danes je bilo nekaj rečenega tudi o davkih. To je pač zdaj ena mantra, ki jo poslušamo že nekaj časa, kako jih dvigujemo, kako obremenjujemo ljudi, celo na zalogo, smo slišali. Kolikor jaz razumem, pa nisem noben specialist davčne ekonomije ali davčne politike, se obdavčujejo dobički, ne obdavčujemo stroškov dela, ne obdavčujemo nekih investicijskih vlaganj, materialnih stroškov, ampak dobičke. Se pravi, kot je prej državni sekretar Frangež razložil, ja, prav je, da imajo podjetja dobičke, prav je, da jih tudi razdelijo med ljudi, danes smo slišali recimo, da nekatera podjetja ne bodo izplačala niti božičnice, ker najbrž nimajo dobičkov. Dobičke bank bomo obdavčili. Se pravi te dobičke, ki jih banke tako ali tako kujejo na plečih svojih komitentov, torej nas, ki bančne storitve plačujemo. Aha, pa še SDH, se pravi tudi državne firme, med katerimi so tudi so tudi nekateri energetski monopolisti, kot smo prej slišali, da bi jih bilo treba obdavčiti. Torej še enkrat, osebno sem izjemno vesel in hvaležen, da je pristojno ministrstvo pri pripravi besedila tega zakona upoštevalo tudi naše lokalne, koroške dolgoletne potrebe, govorim seveda o 3. razvojni osi. Projekt, o katerem so doslej mnoge prejšnje vlade, mnogi prejšnji sklici Državnega zbora – govorim seveda tudi kot nekdanji del neke del neke regijske javnosti, kako smo pač mi prebivalci tam dojemali odnos do tega pomembnega razvojnega projekta za Koroško – morda govorili s figo v žepu. Je pa res, kar je kolega Vrtovec prej govoril, veliko je bilo tudi nagajanja, čisto takega, morda nesmiselnega. Jaz zdaj v imenu koroške javnosti, da ne govorim seveda tudi v imenu Belokranjcev, ki se jim tudi malce vremena jasnijo zdaj ob tem, da smo to 3. razvojno os v celotnem odseku, torej severni del in južni krak, dali v zakon, se mi zdi, da če bo ta zakon nekatere postopke, kot je predvideno, tudi dejansko pohitril, skrajšal, da ne bo prihajalo do nekega nagajanja, da se bomo lahko tudi Korošci in Belokranjci kot ostali državljani vozili po avtocesti, in seveda bo ta avtocesta prispevala tudi k prilivu, ne samo odlivu možganov in kapitala. To bi bila tudi, tudi moja želja. Še enkrat, zakon bom, ker v marsičem naslavlja tudi naše regijske probleme, podprl, absolutno. Čas bo pokazal podrobnejše rezultate, seveda pa pričakujem tudi transparentnost porabe sredstev, tako na lokalnem kot tudi na državnem nivoju. Pričakujem tudi razumevanje, da vsega ne moremo postoriti čez noč. Tudi to je najbrž večini ljudi jasno, ker bosta sanacija in obnova trajali pač še nekaj časa, podobno angažiranost in proaktivnost državnih služb, ministrstev pričakujem ali bi si želel resnično še nekaj časa v času te sanacije in v času obnove domovine. Trenutno sem res pozitivno presenečen, lahko rečem, nad nad vašo odzivnostjo nasploh, gospod Šefic, pa tudi vsi ostali, bom rekel, ministri, ministrice, ko sredi noči pokličeš ali pošlješ sporočilo, pa ti na drugi strani sogovornik nemudoma odgovori. Ko ministra ali predsednika Vlade skušaš seznaniti z enim problemom, pa vidiš, da je z njim že seznanjen in da išče rešitev, potem veš, da si lahko nekoliko bolj pomirjen, in potem lahko tudi morda zaupam bolj v iskrenost te vlade in te koalicije in seveda to solidarnost, to razumevanje in to pripravljenost pomagati vsem, ki so bili v poplavah najbolj prizadeti. Mislim, da jim mi vsi skupaj to dolgujemo. Dolgujemo jim to kot skupnost in kot nacija. Zakon bom podprl in se še enkrat iskreno zahvaljujem vsem, ki so pomagali ali ki so sodelovali pri njegovi pripravi. Hvala lepa.

zaključni razpravljavec. Kot poslanka iz Koroške, sicer ne iz osrčja Mežiške doline, pa vendarle, tudi zelo dobro poznam okolje, situacijo takrat, navsezadnje je bil tudi moj sin ogrožen zaradi zemeljskega plazu, vem, kakšni strahovi in kako vse je potekalo takrat zelo dobro, tudi še kdo drug. Zdaj pa gremo, avgusta, ob ujmi je delovalo srce, solidarnost, povezovanje, vsi smo priskočili na pomoč. Potem je sledil konec avgusta že prvi interventni zakon, ki seveda še ni reševal vsega, nič še takrat, no, v tistem trenutku tako daleč. Zdaj smo pa v času razuma, postavljanja zakona o obnovi, in razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev. Obnovi in razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev. Ne bom predolga, zato ker želim, da imajo tudi moji poslanski kolegi kasneje možnost pri amandmajih, bi se pa rada mogoče v tem trenutku osredotočila predvsem na nekaj zadev, ki ste jih omenjali razpravljavci pred mano. In sicer, 3. razvojna os sever, jug je bila projekt nacionalnega pomena že pred ujmo. Upam, da ni ujma povzročila tega preklopa, očitno ga je, no, ampak pred tem sem sama postavila najmanj trikrat vprašanje ministrici za infrastrukturo in tudi predsedniku Vlade in vsi so se strinjali, ja, je potrebno, je potrebno, je potrebno, bila je tudi javna razprava, potem pa se ni dogajalo pravzaprav nič. Navsezadnje smo tudi od Direkcije za vode potem kot nek bumerang izvedeli, da niso dali soglasja. Upam, da je to zdaj res tisto, kar ste sprevideli, da je nujno potrebno za Koroško in tudi za ostale dele. Pohitritev postopkov, tudi o tem smo že razpravljali pred ujmo z ministrico za infrastrukturo, tudi tudi predsednik Vlade je rekel, naj napišemo zakon, no zdaj smo pa po ujmi tukaj. Zelo se strinjam s kolegom Prednikom, kot je prej povedal, povedal, ali nekdo drug je rekel, da tukaj ni čas za politikantstvo. Ne, ni ga, ampak vseeno mi dovolite kot poslanki iz Koroške, da vendarle omenim še nekaj. vas že pri drugem interventnem zakonu opozarjali, da so nakazila za občane, prizadete v ujmi, prenizka. Nekateri so zdaj naročili ob čisto prvem plačilu nove kuhinje ozirom tiste najcenejše v Dipu, zdaj čakajo, da bodo urejali centralna ogrevanja, ker kurijo na zelo drag način. In tukaj bi lahko bili hitrejši. Poleg tega me pa izjemno, tukaj je pa vprašanje tudi za ministra – kako mislite, da boste urejali vodotoke v državi, kjer so roko nad tem držali uradniki in to postavljali v predale? Namreč če izpostavim samo zgodbo pri svojem sinu, če bi ta vodotok bil urejen tako, kot bi moral biti, tega plazu tudi ne bi bilo. In mi smo predlagali, da gredo tako finančna sredstva kot pristojnosti v roke lokalnih skupnosti, kjer najbolj najbolje vedo, kako ti vodotoki pravzaprav funkcionirajo ob takšnih in drugačnih naravnih dogodkih. Poznam občino iz

Kako boste pohitrili postopke, kako boste to uredili, kajti lahko se kaj kmalu zgodi tudi naslednja ujma? Toliko zaenkrat. Seveda pa bomo Korošci stali in gledali vsak vaš korak. Hvala lepa. Hvala lepa. Želi še kdo razpravljati? Še vedno smo pri 9. členu in amandmaju poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica. Je še kdo? Gospod Cigler Kralj. Še? Potem pa vas prosim za prijavo. Prosim vas za prijavo. Imamo dva prijavljena razpravljavca, prvi bo govoril kolega Cigler Kralj in za njim kolegica Grgurevič. Izvolite. Najlepša hvala, predsednica. Dober dan vsem! Ker imam zelo omejen čas, bom poskusil biti zelo strukturiran. Najprej odgovor na pavšalne navedbe, da se ne obremenjuje dela, da se ne obremenjuje gospodarstva in tako naprej. Današnja naslovnica enega od dnevnih časopisov, citiram: »Kaotično uvajanje davkov. Nepredvidljivost slovenskega davčnega okolja je v zadnjem letu dosegla vrhunec.« Vemo, kdo je na Vladi v zadnjem letu. »Za to ni krivo zgolj število novih in spremenjenih davčnih obremenitev, ampak tudi netransparentnost davčnih potez Vlade. Že drugo leto zapored se spremembe davčne zakonodaje sprejemajo tik pred novim letom.« In potem je našteto vse sorte. Ne obremenjuje se samo dobička podjetij, ampak se obremenjuje tudi dohodke iz dela, torej plače. Plače, neto plače se nižajo. S tem da ste prevalili dopolnilno zdravstveno zavarovanje na ZZZS, niste pomagali, s tem, da ste oprispevčili še za dolgotrajno oskrbo in uvedli še samoprispevek na zalogo, tudi niste pomagali. Kolega Horvat, ki je predan Prekmurec, me je prosil, da državnega sekretarja Šefica in ministra Novaka vprašam in izzovem, kako bo od zdaj naprej potekala obnova ali gradnja 40 kilometrov nasipov ob Muri. Čim prej bi morala po njegovem mnenju in po mnenju številnih Prekmurcev iti tja na teren, ker je občutek, da se bo vse prevalilo z ministrske ravni na občine, potem pa se bo na občine, ko se ne bodo mogle zmeniti med sabo, kje se bo gradilo, pokazalo s prstom, one so krive, ker se niso mogli. Mi smo bili tam, krajani krajevne skupnosti Krapje iz Občine Ljutomer odločno nasprotujejo gradnji po najboljših, prvovrstnih kmetijskih zemljiščih, pojdite tja, prosim, pa prosim tudi za odgovor glede tega. Sicer pa moram reči, da sem izjemno razočaran in res ne morem podpreti zakona, kjer ste nas spregledali skoraj popolnoma, poklicne gasilce, spoštovani državni sekretar, kljub temu da mislim, na tistem skupnem sestanku vseh političnih strank, soglasni, da je treba to urediti, dali smo tudi amandmaje, nihče jih ni podprl. Poklicni gasilci so ostali brez vsega, zato ker so pomagali v intervenciji. Takrat niso mogli … / izklop Hvala lepa. Se opravičujem. Kolegica Lena Grgurevič, imate besedo, ampak ne prav veliko časa. Izvolite. Hvala. Jaz bi potem kar mogoče samo povedala, kar je poveljnik Civilne zaščite gospod Šestan, ki je bil priča mnogim katastrofam v preteklosti, navajam: »Tako učinkovitega in hitrega odziva oblasti doslej še nisem doživel. Ne pozabite, sanacija potresa v Bovcu 2004, kolegi, še vedno ni končana. Tokrat pa, četudi je katastrofa neprimerljiva, tečejo stvari veliko hitreje, pomoč še nikoli ni bila izplačana v tako kratkem času, razlog za to so bile hitre zakonske spremembe.« Mogoče to. Tudi mogoče županja Črne: »Zelo bi bilo narobe, če bi rekli, da so nas pustili na cedilu. To se doslej še ni zgodilo.« Govorila je o ministrih. »Velika večina ljudi to vidi, prepozna opravljeno delo, vidi, kaj vse se je zgodilo, kakšen dan čakanja ne sme pomeniti jeze ali razočaranja pri ljudeh.«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

Dobro. Ker je amandma Poslanske skupine SDS k 17. členu povezan z amandmajem istega predlagatelja k 18. členu, bomo o obeh amandmajih razpravljali skupaj. Zdaj dajem v razpravo 17. in 18. člen ter amandma Poslanske skupine SDS.

izjemno hitro dobile nakazana sredstva. Potrebno se je le spomniti nazaj. Mi smo bili kot Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke 9. oktobra na Koroškem, tam smo se pogovarjali z vsemi župani do 9. oktobra niti centa ni nobena občina dobila, ne samo na Koroškem, niti intervencijskih sredstev ne, torej tistih, ki bi morala biti že zdavnaj nakazane. Potem pa moram reči, da so se zelo hitro po tem 9. oktobru in po tem, ko smo tam bili, začele te zadeve hvala bogu urejati, in po tistem so nakazila dejansko resnično začela prihajati. Kar se hitro ureja s tem zakonom, se pa izjemno hitro, ekspresno urejajo rušitve objektov. Rušitve objektov, za katera vladna služba oceni, da niso več primerni za bivanje. Tukaj imamo relativno hiter postopek, sklep Vlade 15 dni, razgrnitev, praktično v mesecu, dveh bodo ljudje ostali brez nepremičnine, ne da bi vedeli, kdaj bodo lahko prišli do nadomestne nepremičnine, ker ta zakon uvaja drugačna pravila pri razlaščanju, kot veljajo v veljavni zakonodaji. Mi z amandmajem k 17. in 18. členu predlagamo, da ta pravila niso drugačna, da so enaka, kot veljajo v veljavni zakonodaji za vse ostale upravičence, zaradi tega, če poenostavim, predlagamo, da se tukaj v teh dveh členih črtajo besede »razen, če ta zakon ne določa drugače«. Ta zakon o obnovi pa določa bistveno drugače, ogrožena je pravna varnost ljudi, predvsem pa je ogrožen njihov status oziroma nadomestna bivališča, ki jih ta zakon ne predvideva.

Ker je amandma Poslanske skupine SDS k 19. členu povezan z amandmajem istega predlagatelja k 84.a členu, bomo tudi o teh dveh amandmajih razpravljali skupaj. V razpravo dajem 19. in 84.a člen ter amandmaja Poslanske skupine SDS. Morda tukaj želi kdo besedo? Kolega Zvone Černač, izvolite. ZVONKO ČERNAČ (PS SDS): V 19. členu predlagamo neki logičen vrstni red, ki ga sicer minister, tukaj prisoten, zagovarja in zagotavlja in govori, da da, tako bo tudi vse potekalo. Vendar glejte, določbe tega zakona ne govorijo o tem. Določbe tega vašega zakona govorijo, da bo zelo hitro potekala rušitev objektov, zelo hitro, razlastitev rušitve in nič ne govori o tem, v kakšnem roku bodo zagotovljeni nadomestni objekti in nadomestne rešitve. Mi predlagamo v 19. členu, da se na podlagi sklepa Vlade, ki je osnova za to, da nek objekt pač ni več primeren za bivanje in ga je potrebno odstraniti, zagotovijo nadomestne rešitve upravičencem po naslednjem vrstnem redu. Prvič: upravičenec ima drugo nepremičnino nekje, ve zanjo in se sklene dogovor z državo. Drugi primer: če take možnosti rešitve ni, ima pa država primerno nepremičnino ali pa jo lahko v doglednem roku pridobi, se sklene dogovor in taka rešitev se sklene v obojestransko korist in problem je s tem rešen. Tretjič: če niti prva niti druga rešitev ni mogoča in se upravičenec z odškodnino, ki mu je ponujena, strinja, se pač sklene ta dogovor. In samo v zadnjem, skrajnem primeru, ko so vse te tri predhodne možnosti izčrpane kot neuspešne, se lahko nadaljuje postopek razlastitve. Vendar ne po tem vašem zakonu, ki je hiter, brez pravne varnosti, pritožba ne zadrži izvršitve odločbe o razlastitvi. Teoretično se tam neka odškodnina deponira, če se upravičenec z njo ne strinja, upravna enota izda razlastitev in to je to. In objekt je najkasneje v enem letu porušen. Mimogrede, kaj pa se bo zgodilo v primerih, kjer te cenitve ne bodo ustrezne? Poglejte primer stadiona Bežigrad, ena cenitev 18,6 milijona evrov, druga 11,8 milijona evrov, 60-odstotna razlika. In potem tisto, kar se nam zdi bistveno v tem členu, najbolj bistveno: ne glede na ostale določbe tega zakona pa lastninska pravica obstoječega objekta, ki ni več primeren za bivanje, ne preide na Republiko Slovenijo, dokler ni izvršena ena od nadomestnih rešitev iz drugega odstavka tega člena, ki omogoča upravičencu, ki ima objekt, ki ni več primeren za bivanje, selitev, preselitev ali izplačilo odškodnine. To se nam zdi najbolj bistveno. Tega v tem vašem zakonu ni, ni nobene pravne varnosti. Teoretično boste ljudem pobrali objekte, jih porušili, ne da bi imeli nadomestne rešitve. Hvala lepa. Želi še kdo razpravljati? Ne. Torej zaključujem razpravo pri teh členih. V razpravo dajem 48. člen ter amandma poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica. Želi kdo besedo? Ne. Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo pri tem členu. V razpravo dajem 53. člen ter amandma Poslanske skupine SDS. Kolega Zvone Černač, izvolite, imate besedo. S tem amandmajem bolj jasno in nedvoumno določamo, da se v primeru gradnje nadomestitvenega objekta ne odmerja in ne plačuje komunalnega prispevka.

Glede na danes večkrat omenjeno pomanjkanje stavbnih zemljišč in torej nezmožnost hitrega reševanja problemov predlagamo, da se v primerih, kjer so na voljo zemljišča, ki trenutno niso stavbna in imajo namensko rabo kmetijska, ni pa nobene ovire, da ne postanejo doglednem doglednem obdobju stavbna, da se ob soglasju ministra, pristojnega za kmetijstvo, omogoči nadomestna gradnja na takih zemljiščih. PREDSEDNICA Drugih zainteresiranih ni, zato pri tem členu zaključujem razpravo. V razpravo dajem 64. člen ter amandma razpravo. V razpravo dajem 64. člen ter amandma Poslanske skupine SDS in amandma Poslanske skupine Nova Slovenija. Kolega Mahnič, izvolite, imate besedo. je kolega Stojanovič rekel, če je bil prej slab most, zakaj bi naredili istega oziroma bomo naredili boljšega, in enako lahko rečemo v tem primeru, če je obstoječi sistem slab, zakaj s tem zakonom ta sistem podaljšujemo in ne naredimo boljšega. O čem govorim? O urejanju vodotokov 2. reda. Kakor je bilo meni rečeno, je bilo strinjanje predsednikov vseh parlamentarnih strank na posvetu pri predsedniku Vlade Robertu Golobu, da se urejanje vodotokov drugega 2. reda prenese z države na občine. Strinjali so se vsi z izjemo ministrice za infrastrukturo, ki je bila takrat tudi v vlogi ministrice za okolje in prostor Alenke Bratušek. Vendarle ste potem nekaj prinesli, ampak seveda ste tako napisali, da v bistvu zadeva ostaja enaka. Kaj ste napisali? »Vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč se na prizadetem območju izvaja v skladu z 98. členom Zakona o vodah, pri čemer lahko občina na vodah 2. reda po

in pa ministrstvo se strinja. Naš amandma pa govori tako: »Vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč se izvaja v skladu z 98. členom Zakona o vodi, pri čemer se pristojnosti na vodah 2. reda prenesejo na lokalne skupnosti, ki na stroške države zagotovijo izvedbo nujno potrebnih del, da se prepreči neposredna nevarnost za življenje in zdravje ljudi ter premoženja.« Se pravi, s tem amandmajem želimo, da občine same urejajo vodotoke 2. reda. Kajti tudi v primeru 4. avgusta, teh poplav, se je to izkazalo za edino smiselno. Sam je že povedal župan Železnikov Marko Gasser, da je na lastno pest naročil, da se gre en teden prej, ko so bile te padavine napovedane, čistit te vodotoke 2. reda, in s tem je v dobršni meri tudi rešil Selško dolino katastrofe večjih razsežnosti in tudi rekel, da prevzema vso, tudi morebitno kazensko odgovornost zaradi tega. Vsaj toliko ste, da ga ne upate preganjati zaradi tega, ampak s tem amandmajem bi naredili to, da se občinam da tisto, kar občine dobro znajo in kar tudi zmorejo v primeru, da se na njih prenesejo finančna sredstva. Kajti sanacija, ki bo sedaj sledila, je potrebna tudi na vodotokih, ne samo na cestni infrastrukturi in na zemeljskih plazovih, mostovih, ter tudi drugje. Mimogrede, tukaj pa seveda lahko izrečem pohvalo, vsaj kar se tega tiče, da so bila nakazana sredstva za sanacijo, vendar je seveda vedno hudič v podrobnostih. Moja občina, Občina Gorenja vas - Poljane je dobila 12 milijonov 700 tisoč, samo tri občine v državi so dobile več od nas, ampak

dober milijon evrov na mesec. Bo problem z mehanizacijo, z izvajalci del, bo problem z nadzorom. Jaz upam, da tukaj bo razum, in če resnično želite pomagati in če želite ta razvoj in dejansko obnovo, da se boste zmenili tako, da bo rok za izvedbo ne od novega leta do silvestra naslednje leto, ampak da se bo vsaj dve leti dalo izvajati to obnovo. Samo še za konec, saj po eni strani je lepo populistično govoriti, po drugi strani pa ja, kolega Prednik, v SDH ste namestili svoje ljudi, koalicijske ljudi in oni so odločili, da ne bo božičnice za Korošce v SIJ, tako da pljujete tudi v lastno skledo. Hvala lepa. Morda želi še kdo tu razpravljati? Kolega Prednik? Ne. Okej. Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo pri tem členu. V razpravo dajem 68. člen ter amandma Poslanske skupine SDS. Kolega Černač, izvolite, imate besedo. Razvojni del je relativno skromen v tem zakonu, zaradi tega tej 3. razvojni osi dodajamo še 3.a razvojno os in 4. razvojno os. s tem amandmajem. Glede 4. razvojne osi je potrebno povedati, da gre za kraje in območja, ki tvorijo eno razvojno najbolj dinamičnih območij v državi, povezuje zgornje in srednje Posočje ter Idrijsko-Cerkljansko z gorenjsko regijo in preostalim delom Slovenije. Ta umestitev je pomembna predvsem zaradi tega, da bo projekt deležen nekega hitrejšega postopka pri pridobivanju administrativnih upravnih dovoljenj kot sicer, in nima nekih neposrednih finančnih posledic, ker se bo tako in tako kot eden izmed razvojnih projektov te države izvajal.

Tako je. Poglejte, za 3.a in 4. os je mogoče izvajati dela v sklopu vzdrževalnih del v javno korist in ni potrebno sprejemati nobenih posebnih zakonskih ukrepov za hitro izvajanje del. Tako da mi temu amandmaju nasprotujemo.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

Ta zakon je prišel v Državni zbor po nujnem postopku pred dobrima dvema tednoma. Dva tedna je bilo časa, da bi koalicija vložila amandmaje. Vložila jih je med potekom seje odbora v ponedeljek, in to na 91 členov od 146. 146. Eden izmed tistih členov, ki je bil vložen in ki je popolnoma neprimeren, je ta 81.a člen. Vi ste umestili v ta zakon besedilo: po postopku, določenem v 151.b in 151.c členu tega drugega zakona, poplavnega, ki je bil sprejet 30. 8. s sklepom Vlade kot objekti za odstranitev določijo tudi objekti, ki ležijo na območju, kjer so predvideni državni ukrepi za preprečitev naravnih nesreč, brez katerih ni mogoče zagotoviti varnosti pred poplavami, in o tem bo odločila vladna služba. Vladna služba, ne državni prostorski načrt, ki se že izvaja na posameznih območjih in ki je do teh poplav predvideval popolnoma drugačne rešitve. Se pravi, na teh območjih, na podlagi tega člena boste razlastili objekte, ki so primerni za bivanje, ki niso bili v teh poplavah ogroženi, ki so lahko tudi novi objekti, ker boste ocenili, da je neko območje tam primerno, da se zgodi nek, recimo temu suh zadrževalnik. In na podlagi teh hitrih razlastitvenih določb, ne na podlagi veljavne zakonodaje. To ni prav in taka določba je tudi protiustavna. Če bo kdo od teh tangiran s to določbo, bo gotovo sprožil tudi ustavni spor. Mislim, da je neprimerno, da ta določba v zakonu ostane, zaradi tega predlagamo, da se črta.

objekti za odstranitev zaradi predvidenih protipoplavnih ukrepov. Ja kako pa jih boste odstranili, če so v privatni lastnini, če ne tako, da jih boste razlastili in plačali neko odškodnino? In če se nekdo ne bo s to odškodnino strinjal, pritožba ne zadrži izvršitve in vi mu boste na podlagi notarskega zapisa odškodnino, s katero se ne strinja, položili pri notarju, na podlagi tega zapisa bo upravna enota izdala odločbo o razlastitvi, konec, pika. Ne gre tako. To so preveč brutalne poteze, ki derogirajo obstoječo veljavno ureditev in tega ni mogoče početi. Zaradi tega predlagamo, da se ta člen črta. Tudi je prišel na seji odbora med amandmaji, tega ni bilo v zakonu.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 Gre za nadomestitveni objekt, ki se zgradi na drugi lokaciji namesto obstoječega objekta, ki je s sklepom Vlade iz 151.c člena predviden za rušenje in razlastitev. Predlagamo, da se brez nekih nepotrebnih formalnih ovir, ki jih imate v tem zakonu, pač to omogoči in da se ljudem čim prej omogoči, da tak nadomestni objekt tudi začnejo graditi in da ga zgradijo. Hvala lepa. Gremo naprej. Zaključujem torej razpravo pri 82. členu in v razpravo dajem 83. člen ter amandma Poslanske skupine SDS. Morda želi tukaj kdo razpravljati? Kolega Černač, izvolite. Ponovno gre za nadomestno gradnjo, kjer je sistem, ki ga prinaša veljavni zakon, malo manj kompliciran kot obstoječa veljavna zakonodaja, pa še vedno preveč. tudi v tem primeru poenostavljamo postopek za izvedbo nadomestne gradnje, seveda v prid tistim, ki bodo ostali brez objektov, ki ne bodo več primerni za bivanje. Hvala. Mislim, da druge razprave tukaj ne bo, zato tudi zaključujem razpravo. Amandma Poslanske skupine SDS k 14. poglavju je brezpredmeten, saj nima materialne vsebine, zato o njem ne bomo niti razpravljali niti glasovali. V razpravo zato dajem le 87. člen ter amandma Poslanske skupine SDS k temu členu. Želi kdo razpravljati tukaj? Kolega Zvone Černač, izvolite. Ponovno gre za poseg v lastninsko pravico mimo določb veljavne zakonodaje in predlagam, da se ta člen zaradi tega črta in da se ti posegi izvajajo v okviru obstoječe veljavne zakonodaje. lepa. Zaključujem razpravo pri tem členu. V razpravo dajem 127. člen ter amandma Poslanske skupine SDS. Kolega Černač, izvolite. 125. člen določa finančne vire za izvedbo ukrepov po tem zakonu v devetih točkah. Jaz sem prej uvodoma v stališču poslanske skupine pa tudi v razpravi zelo natančno pojasnil, da uvedba dodatne obremenitve gospodarstva, podjetij, ki bo temu gospodarstvu vzela približno milijardo evrov naložb zaradi tega dodatnega davka, milijardo evrov naložb, ni potrebna. tega ker je dovolj ostalih sredstev za zagotovitev milijarde 34 milijonov evrov, na kolikor ocenjujete ukrepe po tem zakonu. Milijarda 34 milijonov evrov, govorite o finančnih posledicah tega zakona po posameznih ukrepih, finančni viri so pa prek 2 milijardi evrov seveda ob smiselnem upoštevanju vseh sredstev, ki so na voljo. Vi pa v tem členu nimate niti nepovratnih sredstev Evropske unije iz solidarnostnega mehanizma v višini 400 milijonov evrov, nimate kohezijskih sredstev, za katere je predsednik Vlade tukaj v Državnem zboru tri mesece nazaj dejal, da bodo v višini 800 milijonov evrov prerazporejena iz ovojnice 3,3 milijarde evrov za ukrepe obnove po tem zakonu, 800 milijonov evrov, in nimate sredstev Načrta za okrevanje. Zaradi tega predlagamo, da se ta člen s temi finančnimi viri dopolni, torej tako s solidarnostnimi sredstvi, ki ne morejo biti porabljena za nič drugega kot za obnovo, kot s kohezijskimi sredstvi, ki naj bi bila prerazporejena, in s sredstvi iz Načrta za okrevanje in odpornost.

Številne institucije bodo dobivale poročila o izvajanju tega zakona, samo Državni zbor ne. Državni zbor, ki sprejema ta zakon in ki je odgovoren za izvajanje tega zakona na najvišjem nivoju, pa naj ne bi obravnaval teh poročil. Zaradi tega predlagamo, da Državni zbor na pristojnem matičnem delovnem telesu obravnava polletna poročila o izvajanju tega zakona, vsebinska in finančna, in na plenarnem zasedanju letna vsebinska in finančna. Hvala lepa. Zaključujem razpravo pri tem členu. V razpravo dajem 127.a člen ter amandma poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica. Želi kdo razpravljati? Izvolite, kolega Černač. člen izničuje tisto, kar so poslanci koalicije na odboru potrdili – nadzor Računskega sodišča. Na odboru je bil soglasno sprejet amandma, s katerim smo predlagali nadzor, vsebinski nadzor nad izvajanjem tega zakona in nad porabo sredstev za obnovo. Zdaj pa s tem, kar predlagate, ta nadzor umeščate v okvir redne dejavnosti Računskega sodišča pri revidiranju letnih izkazov proračuna Republike Slovenije za vsako leto. To ni isto. Moram pa reči, da pušča ta vaša poteza en zelo velik dvom v to, da dejansko želite nadzor nad pravilno, gospodarno, smotrno uporabo teh sredstev. Kajti s tem, ko se temu nadzoru na tak krčevit način upirate, ko ste zavrnili, da bi o tem razpravljalo matično delovno telo polletno in državni zbor že na odboru v ponedeljek, po tistem, ko ste najprej dvignili roke za amandma, ki določa vsakoletni kvaliteten vsebinski nadzor Računskega sodišča, porabe sredstev po tem zakonu, vsakoletno, prihajate zdaj z amandmajem, ki to izničuje. Kaj je torej pravzaprav vaš resničen namen pri tem zakonu? Da je ta silna kvota denarja, kjer napihujete prihodke mimo tistega, kar je potrebno in kar ste sami v obrazložitvi zakona ugotovili, da je potrebno za izvedbo teh ukrepov. Napisali ste milijardo 34 milijonov evrov, naj vam še enkrat ponovim, če temu prištejemo še vse tisto, kar se po ostalih dveh zakonih izvaja, je to plus 500 do 600 milijonov evrov in nič več, finančne vire pa prek dodatnih obremenitev napihujete na prek 3 milijarde evrov. evrov. To je nekaj podobnega kot pri zakonu, kjer ste uvedli prisilni solidarnostni davek za ljudi in ste si potem naknadno glede tega sicer premislili, ampak mislim, da je bila največja škoda že narejena. Ker ste takrat, ko je bila solidarnost največja, ko so ti ljudje izkazali izjemno solidarnost, tako z delom kot s prispevki, sami so donirali, na Koroškem, v Prevaljah, gasilci niso mogli priti do vozila, ker so te silne birokratske procedure onemogočale, da bi jim na hiter način rešili situacijo, in se je našel lokalni podjetnik in je doniral prek 100 tisoč za gasilsko vozilo, vi ste pa v istem trenutku, ko je bila ta solidarnost na najvišjem nivoju, uvedli solidarnostni davek 30. avgusta letos. Zaradi tega predlagamo, da ta nadzor tako, kot je, ostane. Seveda tega amandmaja ni mogoče sprejeti. Predlagam, da ga umaknete, ker je v posmeh, v posmeh tistim, ki bodo na tak ali drugačen način zagotavljali sredstva za obnovo še naprej. Ker v tem skladu, glejte, ne bo samo teh proračunskih pa evropskih virov, v tem skladu bodo tudi sredstva ljudi in podjetij, ki bodo donirana tudi v prihodnje. Hvala lepa. Zaključujem razpravo pri tem členu, če ne želi nihče več razpravljati. V razpravo dajem amandma Poslanske skupine SDS za novi 139.a člen. Želi kdo razpravljati? Ne. Dobro. Ker ne želi nihče razpravljati, ne bo razprave pri tem členu. Zdaj dajem v razpravo še 146. člen ter amandma Poslanske skupine SDS in amandma Poslanske skupine Nova Slovenija. Želi kdo razpravljati tukaj? Kolega Černač, izvolite. Glede prejšnjega člena sem jaz obrazložitev dal že pri finančnih sredstvih. Šlo je za to, da ta davek za podjetja in gospodarstvo ni potreben. Glede tega člena gre pa za sredstva Slovenske vojske, za kar je Zakonodajno-pravna služba v obširnem mnenju pojasnila, da v ta zakon ta člen ne sodi. Ne sodi, nima nobene povezave s to obnovo, zamikanje financiranja posameznih potreb Slovenske vojske v prihodnja leta je na nek način v tej situaciji neprimerno po vsebini, formalnopravno gledano pa v ta zakon ne sodi in je treba to iz tega zakona izvzeti. Hvala lepa. Želi še kdo razpravljati? Ne. Ker ne želi nihče več razpravljati zaključujem sedaj razpravo tudi pri tem členu. O amandmajih bomo v skladu s časovnim potekom seje odločali čez pol ure v okviru glasovanj. S tem prekinjam to točko dnevnega reda in 15. sejo Državnega zbora, ki jo bomo z glasovanji nadaljevali ob 20.25, torej 25 minut čez osmo zvečer. Hvala lepa. Spoštovani kolegice poslanke in kolegi poslanci, gospe in gospodje! Nadaljujemo s prekinjeno sejo Državnega zbora. Prehajamo na glasovanja Državnega zbora o predlogih odločitev. Glasovanje bomo opravili po naslednjem vrstnem redu: 10., 5. in 4. točka dnevnega reda. Prosim vas, dobro preverite delovanje glasovalnih naprav. Nadaljujemo s prekinjeno 10. točko dnevnega reda, to je s tretjo obravnavo Predloga zakona o statusnem preoblikovanju Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, d. v. z. Prehajamo na odločanje o predlogu zakona. Obveščam vas, da me Vlada oziroma Zakonodajno-pravna služba nista opozorili, da bi bil zaradi amandmajev, sprejetih v drugi obravnavi na matičnem delovnem telesu in na seji Državnega zbora, predlog zakona neusklajen. Glasujemo.

Navzočih je 77 poslank in poslancev, 48 jih je glasovalo za, 22 pa proti. (Za je glasovalo 48.) (Proti 22.) Ugotavljam, da je zakon sprejet. S tem zaključujem to točko dnevnega reda. Nadaljujemo s prekinjeno 5. točko dnevnega reda, to je z drugo obravnava Predloga zakona o minimalnem davku v okviru nujnega postopka. Prehajamo na odločanje o vloženem amandmaju, ki ga bomo opravili na podlagi pregleda vloženega amandmaja z dne 13. decembra, ki je objavljen na e-klopi. Prehajamo na odločanje o amandmaju Poslanske skupine Nova Slovenija k 76. členu. Glasujemo.

Navzočih je 77 poslank in poslancev, 29 jih je glasovalo za, 47 pa proti. (Za je glasovalo 29.) (Proti 47.) Ugotavljam, da amandma ni sprejet. Končali smo z glasovanjem o amandmaju in tudi z drugo obravnavo predloga zakona, v okviru nujnega postopka. Prehajamo na tretjo obravnavo predloga zakona. Ker v drugi obravnavi predlagani amandma ni bil sprejet, prehajamo na odločanje o predlogu zakona. Obveščam vas, da me Zakonodajno-pravna služba oziroma Vlada nista opozorili, da bi bil zaradi amandmajev, ki so bili sprejeti na matičnem delovnem telesu, predlog zakona neusklajen.

Nadaljujemo s prekinjeno 4. točko dnevnega reda, to je z drugo obravnavo Predloga zakona o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev v okviru nujnega postopka. Prehajamo na odločanje o vloženih amandmajih, ki ga bomo opravili na podlagi pregleda vloženih amandmajev z dne 13. decembra, ki je objavljen na e-klopi. Najprej odločamo o amandmaju poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica k 9. členu. Glasujemo.

Če ta amandma ne bo sprejet, postane amandma istega predlagatelja k 18. členu brezpredmeten, ker sta amandmaja vsebinsko povezana. Glasujemo.

Ker amandma Poslanske skupine SDS k 19. členu ni bil sprejet, je postal amandma istega predlagatelja k 84.a členu brezpredmeten. Prehajamo na odločanje o amandmaju Poslanske skupine SDS k 87. členu. Če ta amandma ne bo sprejet, postane amandma istega predlagatelja k 84.a členu brezpredmeten, ker sta amandmaja vsebinsko povezana. Glasujemo.

Prehajamo na odločanje o amandmaju Poslanske skupine SDS k 53. členu. Glasujemo.

Prehajamo na odločanje o amandmaju Poslanske skupine SDS k 54. členu. Glasujemo.

Prehajamo na odločanje o amandmaju Poslanske skupine SDS k 64. členu pod številko ena. Če bo ta amandma sprejet, postane amandma Poslanske skupine Nova Slovenija k temu členu pod številko dve brezpredmeten. Glasujemo.

Ker amandma Poslanske skupine SDS k 19. členu ni bil sprejet, je postal amandma istega predlagatelja k 84.a členu brezpredmeten. Prehajamo na odločanje o amandmaju Poslanske skupine SDS k 87. členu. Glasujemo.

Prehajamo na odločanje o amandmaju poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica k 127.a členu. Glasujemo.

Ugotavljam, da je Državni zbor v drugi obravnavi sprejel amandmaje k 9., 48. in 127.a členu Predloga zakona. Sprašujem kvalificirane predlagatelje, ali nameravajo k tem členom vložiti amandmaje. Ne.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 neusklajen, zato prehajamo na odločanje o predlogu zakona. Glasujemo.

S tem zaključujem to točko dnevnega reda in prekinjam 15. sejo Državnega zbora, ki jo bomo nadaljevali jutri ob 9. uri, in vam želim lahko noč. hvala.